Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Tere päevast, lugupeetud Vabariigi Valitsuse liikmed! Head külalised rõdudel ja kõik, kes te jälgite meid sinise ekraani vahendusel! Me alustame

Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, haridus‑ ja teadusminister Kristina Kallas ja kaitseminister Hanno Pevkur. Lühidalt tutvustan ka infotunni läbiviimise korda. Riigikogu liige saab registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit ja vastamiseks on aega kolm minutit. Pärast vastamist võib juhataja anda küsijale võimaluse esitada täpsustav küsimus ja üks Riigikogu liige saab võimaluse esitada ka lisaküsimus. Asume tänaste küsimuste juurde. Meil on kokku registreeritud 13 küsimust. Esimene küsimus on peaminister Kaja Kallasele, selle esitab Riigikogu liige Riina Solman ja teema on valitsuse otsused. Riina Solman, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud peaminister! Esmaspäevaselt koalitsiooninõukoja kohtumiselt me ootasime uudist, et valitsus jõuaks kokkuleppele õpetajate streigi ärajätmises, aga seda ei tulnud. Selle asemel tulite sealt välja sadadele tuhandetele eestlastele tuska tegeva teatega, et valitsus saadab automaksu eelnõu Riigikogusse. Mis mind üllatas, oli nii teie kui ka teie koalitsioonipartnerite sõnum, et eelnõu tuleb Riigikokku nii, et valitsuses pole selles tegelikult üksmeelt. Kahtlemata on see samm paremuse poole, muidugi automaks, vaid idee, et te ei käsitle Riigikogu enam valitsuse kummitemplina, vaid lubate oma [erakonna] saadikutel reaalselt ise otsuseid teha. Julgustan seda trendi jätkama.Sellest tõukub ka minu küsimus. Sarnaselt automaksuga pole koalitsioonis üksmeelt Venemaa ja Valgevene kodanikelt [valimis]õiguse äravõtmise küsimuses. Juba mitu kuud on see eelnõu valitsuse riiulil seismas. Samas me teame, et selle teemaga on väga kiire, sest aasta enne valimisi enam vastavaid seadusi ei muudeta.

Aitäh! Mitu erinevat teemat. Kõigepealt, automaksus me jõudsime kokkuleppele ja saadame selle [eelnõu] Riigikogule arutamiseks. Me ei ole kunagi pidanud Riigikogu kummitempliks, siin on alati on alati väga sisulised arutelud. Ma väga loodan, et siin ei tehta obstruktsiooni, vaid seda [eelnõu] saab tõesti menetleda sisuliselt ja arutleda nende murekohtade üle, mis seal kindlasti on, kuivõrd tegemist on täiesti uue lahendusega.

õiguskantsler ütlevad, et seda ei ole võimalik teha ilma põhiseadust muutmata. Mis meie järgmine samm on? See, et justiitsminister, Justiitsministeerium teeb uue analüüsi ja [pakub] uue variandi, kuidas saaks seda teha

Eilne päev tõi ootamatu teate Kaitseväe juhataja peatse ametist lahkumise kohta. Kindral Martin Herem on olnud riigikaitsele väärikas ja tugev juht, kelle sõjalisi nõuandeid pole ametis olev valitsus kahjuks täies mahus kuulda võtnud. Kindrali soovitud tankipataljoni loomise plaani ei ole valitsus arvestanud, välja arendamata on jäänud täiendavad jälgimisvõimekused ja droonitõrjevõimekus. Samal päeval, kui kindral Herem teatas ametist lahkumisest, ilmus teie intervjuu The Timesis, kus te peaministrina väitsite, et Venemaa võib ohustada NATO piire juba kolme aasta pärast.

Kas valitsus kavatseb praeguses julgeolekuolukorras kuulata kaitsevalla ekspertide soovitusi võimekuste arendamisel, et Eesti oleks kindlamini kaitstud, või jätkate nende soovituste täitmist valikuliselt?

teadaolevalt tegi eelmine Kaitseväe juht Riho Terras korduvalt ettepanekuid, et kaitsekulutused peaksid olema üle 2%, aga neid tolleaegne kaitseminister Urmas Reinsalu arvesse ei võtnud.

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud vastaja! Põhimõtteliselt oleme me aastaid kuulnud Reformierakonna esindajate suust, et ei iial enam üksi ja et me oleme NATO. Aga nüüd tuleb välja, et Venemaa NATO‑t ei karda. Venemaa ei karda Ameerika Ühendriike kui maailma võimsaimat sõjalist jõudu kogu tema tuumapotentsiaaliga, ja mõtleks, võidab äkitselt Ukraina sõja ja siis tuleb kohe meile kallale, nagu te olete meid hirmutanud. Kas te loogikavigu

näeme, kuidas järjest lähevad ettevõtted pankrotti. Maapiirkondades on see eriti valus, kui kuskil mingi saeveski või mingisugune muu, kohapeal kümnetele inimestele tööd andev ettevõte pankrotti läheb või tegevuse lõpetab. See tähendab seda, et seal jääb järele nendel inimestel seal kohapeal ei ole lihtsalt võimalik leida endale uut töökohta, normaalset äraelamist võimaldavat töökohta. See tähendab, et nad peavad kuskil mujal selle töökoha leidma, võib-olla koguni Eestist lahkuma. Sellega kombineerub teie valitsuse kava kehtestada automaks, mis omakorda paneb lisakoormuse nendele inimestele, kes peavad oma kodukohast hakkama kuskile kaugemale tööle sõitma. Te olete ära [kaotanud] ka tasuta bussiühenduse.

sest mujal ei ole ju elul mitte mingit mõtet ega perspektiivi? Missugune on teie lahendus nendele inimestele … Teie aeg! … kes teie maksupoliitika ja muude majanduspoliitiliste otsuste tõttu

meie taga on meie liitlased. Jah, Venemaa kardab NATO‑t ja sellepärast ta ei ründa NATO‑t ega võta seda suurt ampsu. Aga see sõltub kõik sellest, kui tugevad me ise oleme. Kõiki agressoreid – ajaloost te teate ise väga palju näiteid – provotseerib nõrkus. Kui ta arvab, et ta suudab vallutada mingi maa sellepärast, et ta on tugevam, siis ta võtab selle teekonna ette. Ka president Zelenskõi üks sõnumeid meile oli see, et näidake, kui tugevad te olete,

Järgmisel nädalal me vaatame üle ka selle, et see raha konkreetselt jõuaks just nendesse sektoritesse, mis praeguse majanduskriisi ajal kõige rohkem pihta saavad. Lõpetuseks lihtsalt seda, et me ei saa nõuda tasuta asju

Aitäh! Lõpetan tänase esimese küsimuse käsitlemise. Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teema on pronkssõdur. Martin Helme, palun! lugupeetud spiiker! Hea Kaja Kallas! Teie lemmikerakonnakaaslane, Andrus "limonaadimasin" Ansip viis omal ajal pronkssõduri Tõnismäelt ära ja õigesti tegi.

Lisaks sellele, et pronkssõdur on lihtsalt eesti rahva väärikust alandav ja meie ajaloolisi hingehaavu kogu aeg soolaga üle raputav, on ta saanud teravdatult uue tähenduse alates Ukraina suure sõja Ta on kujunenud nii-öelda Vene maailma, vene šovinismi ja imperialismi eredaks sümboliks Tallinna kesklinnas. Narva tanki viis teie juhitud valitsus ära ja õigesti tegi, aga pronkssõdurit millegipärast ei puudutanud. Mingil Mingil põhjusel, kui teisipäeval siin saalis hääletati ettepanekut viia pronkssõdur avalikust ruumist ära – see oli ettepanek, mille meie erakond tegi –, siis Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside saadikud hääletasid sellele vastu ja kahjuks ka Isamaa saadikud ei toetanud meie ettepanekut [pronkssõduri] avalikust ruumist äraviimiseks. Samas, valitsus ei pea ootama parlamendilt sellist ettepanekut või nõuet, valitsus saaks ka ise tegutseda. Valitsuse juures tegutses vastav komisjon, praegu ta ei ole aktiivne, aga ta saaks uuesti aktiivseks hakata. Mul ongi küsimus: kas teil on valitsuses plaanis võtta midagi ette selle jaoks, et pronkssõdur avalikust ruumist ära viia, või jagate te Reformierakonna fraktsiooni liikmete seisukohta, et pronkssõdur peab jääma sinna, kus ta on? Aitäh!

eemaldamiseks avalikest kohtadest. Esiteks, tõesti, selle tanki teisaldamise me tegime kiirelt ja valutult, ilma et oleks tekkinud mingit suurt tagasilööki. Ma pean kindlasti tänama nii politseid, Kaitseväge kui ka meie kommunikatsiooniinimesi.

ja vastuvõtmiseks seaduse, mis puudutab nende monumentide teisaldamist avalikust ruumist. Aga teatavasti

eelkäijaid mälestamas, aga tegelikult on ta kohas, kuhu ta on viidud, ja seal ta ka seisab. Nii et ei, valitsusel ei ole plaanis sellega praegu tegeleda. Aitäh! Aitäh! Martin Helme, täpsustav küsimus, palun! Aitäh! Nojah, meil on meeles, et dialoogipolitsei, kes vaid aasta varem

kontekst on muutunud – tõesti, sellel ajal, kui meie olime valitsuses, ei olnud see kontekst veel muutunud, aga Ukraina sõda seda konteksti väga oluliselt muutis –, viidi ära ju terve hulk

See, et seal hauarahu rikutakse – seal rikutakse tegelikult ju Eesti sõjaväelaste hauarahu. Sinna on maetud nii vabadussõjas [osalenuid] kui ka hilisemate aegade Eesti sõjaväelasi, kelle haudade peal trambitakse seal igal aastal vähemalt üks kord.

diplomaatiline surve oli samamoodi.Küsimus on selles, et kui me räägime näiteks 9. maist, siis meil on väga suured vaidlused meie vene kogukonnaga just selle sündmuse tähistamise üle. Vene kogukond ütleb, et nemad tähistavad siis teise maailmasõja lõppu.

tänulikud. Enamus meie vene kogukonnast saab sellest aru ja ei soovi seda sõda siia, nad ei soovi, et Venemaa tuleks Eestit vabastama, sest nad saavad täpselt samamoodi aru, et see tähendab ju seda, et nende kodud saaksid esimesena pihta. Me oleme teinud uuringuid, küsides ka meie venekeelselt kogukonnalt, kellega nad emotsionaalselt rohkem seotud on. Nad ütlevad, et Eestiga: Eesti on minu kodu, Eestis ma näen oma tulevikku. Seda kõike ma räägin just sellepärast, et me teisaldame punamonumendid, aga me ei taha tekitada uusi rahvarahutusi või pingeid meie ühiskonnas. Ka vene emakeelega [inimesed], kes siin Eestis elavad, on osake meie kogukonnast, osake meie ühiskonnast. Kui me suudame neid pingeid vältida, siis ma arvan, et see on piisavalt hea, sest meie vaenlane ei asu praegu meie seas, meie vaenlane asub Narva taga. Aitäh!

Nii et siin on täiesti erinev lähenemine. Üks pool, Euroopa pool, käsitleb seda kannatuste lõpuna ja teine pool käsitleb seda võiduna, mis on aluseks nende edasistele imperialistlikele püüdlustele. väga oluline psühholoogiline ja ideoloogiline vahe, sellest on vaja aru saada. Meil Eestis esindab seda [lähenemist] eelkõige seesama pronkssõdur. See on see maamärk, mida venelased vaatavad Moskvas ja ütlevad: "See on meie maa. Meie sõdurid on surnud selle maa vallutamisel, see on meie maa." Kui te sellest aru ei saa ja arvate, et mäsu võib siin tekkida lihtsalt nii, ma ei tea, et tuulest tuleb kellelgi mõte, et hakkame purustama, siis [ma ütlen

meediat. Vene meedias sõna otseses mõttes rõkati rõõmust, et pronksmees jäi eemaldamata ja Eesti russofoobid, natsionalistid, šovinistid jäid pika ninaga, ja kiideti taevani seda, kui targad olid meie liberaalid, reformierakondlased ja teised. Kas te ei arva, et te andsite oma fraktsiooni toetusega sellele mitte-eemaldamisele

Proua peaminister, palun! Aitäh! Huvitav, et te vaatate Vene meediat, mis on Eestis keelatud. Need kanalid me oleme ära keelanud, Vene propagandakanalid me oleme ära keelanud. Veelgi enam, te vaatate seda kanalit ja tulete Riigikogu infotundi, et seda Vene propagandat paljundada, et see kindlasti Eesti inimesteni jõuaks. Jääb küsimus, miks te seda teete.

on meil keelatud, agressioonisümbolid on meil keelatud. Kui keegi midagi sellist kasutab, siis on ette nähtud karistus. Kõige sellega me tegeleme. Aga veel kord: tegu on monumendiga, mis kütab Eestis kirgi. Kui see sai teisaldatud sõjaväekalmistule,

seda kollet kütma ei hakka. Aitäh! Ma lõpetan tänase teise küsimuse käsitlemise. Enne kui me läheme kolmanda küsimuse juurde, on üks küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Tõnis Lukas, palun! Aitäh, härra juhataja! Ma palun ümber lükata Martin Helme küsimuses esitatud valeväite. Ta väitis, et Isamaa fraktsioon ei toetanud pronkssõduri äraviimist.

Nüüd on mõned poliitikud ja ajakirjanikud järsku avastanud, et selle reformiga seotud probleemid ja kitsaskohad, millest Keskerakond on rääkinud alates vastava seaduseelnõu arutamisest ja ka pärast selle vastuvõtmist siin Riigikogu saalis 2022. aasta detsembris, ei olegi väljamõeldis või katse üleminekut saboteerida. Tuletan meelde, et tollal tegi Keskerakonna fraktsioon seaduseelnõu kohta üle 50 parandusettepaneku, mis kõik olid sisulised. Haridusvaldkonna eksperdid olid need üle vaadanud. Nende eesmärk oli viia eelnõu reaalse eluga kooskõlla, et üleminekuga saaks sujuvamalt alustada. Koalitsioonisaadikud hääletasid kõik need ettepanekud Riigikogus tuimalt maha ja nüüd järsku avastatakse, et näe, ongi tekkinud need probleemid, millest tookord räägiti ja mida vältida üritati. Selle asemel, et tunnistada, et meil oli algusest peale õigus, kui me rääkisime, et läbimõtlemata, kiiruga ja põlve peal [ettevalmistatud] reform tekitab rohkelt probleeme, üritatakse nüüd leida süüdlasi, kes selle eest vastutavad. Ja mida me näeme? Ühes Eesti päevalehes ilmub juhtkiri, mille järgi on kõikides tekkivates probleemides süüdi Keskerakond.

väidab, või pigem ikkagi need, kes omal ajal surusid seaduseelnõu kiirustades läbi, kes ei tahtnud võimalikest probleemidest midagi kuulda ja hääletasid siin saalis maha kõik muudatusettepanekud, mis oleks võinud neid probleeme ennetada ja olematuks teha? Proua

Teie aselinnapeaks oleku ajal kehtisid õpetajate kohta täpselt samad keelenõuded, mis kehtivad nüüd ja mis kehtivad jätkuvalt ka pärast 1. augustit 2024. Õpetajate keelenõudeid muudetud ei ole.

2011. Aitäh! C1 nõue on õpetajal, kes õpetab eesti keeles, alati olnud, see on olnud aastast 2011. Seda nõuet ei ole mitte keegi muutnud.

kelle juures need õpetajad on töötanud. See sõnum on kahju toonud nii Eesti haridussüsteemile, nendele õpilastele, kes nende õpetajate [käe all] õpivad, kui ka nendele õpetajatele endile. Kui meil on vaja süüdlasi otsida, siis me peaksime poliitikutena kõik endale otsa vaatama, sest me oleme kogu aeg õpetajatele, lastele ja lastevanematele

Seda kohustust, ma loodan, me nüüd täidame. Meil ei ole ju vaidlust, ma loodan, et meil ei ole vaidlust ka Keskerakonna ja Tallinna linnaga selle üle, kas reformi eesmärk on õige. Meil on vaidlus, ma olen aru saanud, selle üle, milliste sammudega ja kuidas me selle eesmärgini jõuame. See on vaidluse koht. Tõenäoliselt me jäämegi vaidlema. Aga ärme vaidle selle üle, kas lapsel on õigus saada võrdväärselt [teistega] head haridust, sõltumata sellest, milline on tema kodune keel.

Kuid tuleb tõdeda, et huvikoolides ja spordikoolides on olukord veel keerulisem. Paljud treenerid ja huvikoolide õpetajad ei valda eesti keelt B2‑ või C1-tasemel ning paljud neist on juba pensionieas. Värsket verd aga juurde ei tule. Näiteks mõlemas Narva spordikoolis on 17 treenerit pensionieas, mis on kolmandik treenerite koguarvust. Viimasel kolmel aastal on lisandunud kõigest neli noortreenerit. Kas valitsus plaanib eestikeelsele haridusele üle viia ka huvikoolid? See võib tuua kaasa olukorra, kus huviharidusasutused jäävad üldse õpetajatest ilma. Aitäh Aitäh küsimuse eest! Huviharidusel on oluline osa selles, et lapsel oleks võimalikult suures mahus eesti keele kasutamise võimalusi.

ja kindlasti koosneb debatt vastustest ja küsimustest. Mina kuulsin väga selgelt ka Kristina Kallase vastust ja samal ajal sain nautida Vadim Belobrovtsevi selgitust ja vastust. See oligi debati osa. Lisaks esitas Vadim Belobrovtsev

ei saa küsimusega pöörduda Riigikogu liikme poole, juhul kui tal tekib mingisuguse täpsustuse või selgituse saamise vajadus. See käib infotunni loomuliku poliitilise debatiga kaasas ja on kogu aeg käinud. Nii. Aga, head kolleegid, läheme tänase neljanda küsimuse juurde, mis on samuti haridusteemal. See on peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Tõnis Lukas ja teema on õpetajate palgad. Tõnis Lukas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud peaminister! Õpetajad on pettunud, et valitsus ei täida oma lubadusi. Nad on aru saanud, et koalitsioonileppes on lubatud õpetajate palka püsivalt tõsta, nii et see 2027. aastaks jõuaks teatud tasemele. Teie olete väitnud, et see lubadus ei kehti selle aasta ehk 2024.

te ei usalda selles haridusministrit. Minu küsimus on, missugused oleks teie konkreetsed ettepanekud Eesti Haridustöötajate Liidule, ja võimalik, et [varsti] streikivatele õpetajatele, et streiki ära hoida. Streigi ärahoidmine on minu hinnangul valitsuse esmane ülesanne, et mitte ühiskonda stressi viia. Missugused on teie konkreetsed ettepanekud, et seda streiki saaks ära hoida? Aitäh,

Haridusse me paneme kõige rohkem raha. Me paneme sinna rohkem raha, kui me paneme kaitsesse. Kaitse-eelarve on meil 1,3 miljardit eurot, hariduseelarve on 1,5 miljardit eurot. eurot. Kuulates õpetajaid – ma olen kohtunud nii haridustöötajate liiduga kui ka õpetajate esindusega –, tegelikult selgub, et kui haridustöötajate liit räägib ainult miinimumpalgast, siis õpetajad räägivad palju komplekssemast probleemirägastikust. Nad räägivad sellest, et

Seetõttu ütlen veel kord, et ma kahe käega toetan õpetajate palga tõstmist. Seda saab teha nende

Aitäh! Tõnis Lukas, täpsustav küsimus, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud peaminister! Jah, loomulikult on asi komplekssem. Ka mina ei näe, oleks ainult palkades, ka haridustöötajate liit ei näe, et asi oleks ainult palkades, vaid ka töötingimustes üldisemalt, nii karjäärimudelis kui ka koormuses. Aga nende reguleerimine on samamoodi rahaline küsimus. Ei ole palju selliseid teoreetilisi punkte, mis õpetajate töötingimusi parandaks. Ikkagi, kui kellelgi koormust vähendada, siis peab keegi teine need tunnid ära andma. On pikaajalisi protsesse,

Ma ei ole kuulnud valitsuse konkreetset ettepanekut nendeks kolmeks järgmiseks aastaks, kui 2024. aastal palgatõusuks raha ei leita,

See on üks asi. Kui te nüüd mulle vastate, et haridusministri ülesanne, siis ma olen sellega nõus. Mina loen lehest, et haridusminister ongi nende ettepanekutega valitsusse tulnud. Ma väidan, et kui valitsus annab koalitsioonileppes lubaduse valitsuse, valitsuskoalitsiooni nimel, siis peaks olema valitsuse ühine vaev ja hool

valitsuse ülesanne, või te ikkagi arvate, et raha peab leidma ainult haridus‑ ja teadusminister sisemistest reservidest? Aitäh,

kui me tegime eelarvet, siis kõik valdkonnad ju pingutasidki, nad pingutasidki, et leida kokkuhoiukohti. Kõigil on vajadused, nagu ma ütlesin: tervishoius, sotsiaalvaldkonnas, teedeehituses. Kõigil on vajadused. Haridusministeeriumil on kõige suurem eelarve ja öeldakse, et õpetajate palk on prioriteet. Ära räägi mulle prioriteetidest, näita mulle oma eelarvet! Jah, see tähendab ka valusaid otsuseid, aga nende ettepanekutega tuleb siis tulla, kui õpetajate palk on selline prioriteet, et seda palka tuleks kindlasti veel rohkem tõsta, kui me seni oleme tõstnud. Üks

Tekib küsimus, et mis teil seal toimub. See näitab, et on justkui selline teerullipoliitika ja mitte ainult õpetajate ja kogu rahva suhtes, vaid ka oma koalitsioonipartnerite suhtes. Ennetavalt ütlen, et ma juba tean, mis te ütlete Tallinna kohta. Teil on selline väga huvitav väide, et Tallinn hoopis kasutab õpetajaid ära, et kui Tallinn tahaks õpetajaid aidata, siis ta peaks ise õpetajate palka tõstma ja leidma selle raha enda, omavalitsuse eelarvest.

te pole soovinud sellega tegeleda, süüdistate te oma valitsuspartnereid. Ükski valitsuspartneri lahendus teile ei sobi ja te otsite süüdlasi. Nüüd on süüdlasteks ka kohalikud omavalitsused, sealhulgas Tallinn. Mul on küsimus. On jäänud veel paar päeva streigini. Äkki te lõpetate süüdlaste otsimise, tulete haridusministrile appi, tulete kohalikele omavalitsustele appi ja lõpuks jõuate ka koalitsioonis omavahel kokkuleppele, kuidas hoida ära õpetajate streik? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt meeldetuletuseks mõne Eesti riigi toimimise alustala kohta: haridus on kohaliku omavalitsuse korraldada.

jõua. Meie ei saa seda kontrollida. Me näeme tabelitest, et see nii ei ole, ja tekib küsimus, mis seal siis on.Tõepoolest, meil on omavalitsusi, kes on palju-palju vaesemad kui Tallinn

kus on väga arenenud ametiühingud. Seal on igal pool öeldud, et streigi ajal ei tohi palka maksta. Ja miks? Erasektoris ei tuleks see kunagi küsimuse alla, sest kui sa tööd ei tee, siis sa palka ei saa. Jah, sul on õigus streikida, aga sellel peab olema ka sulle endale hind ja see hind on see, et sa selle aja

vastuolus olevat streigitoetust. Kas tõepoolest siis, kui Tallinna volikogu kinnitas eelarve, oli seal ette nähtud, et Tallinna maksumaksjad hakkavad finantseerima streiki? Minu meelest on see äärmiselt inetu, mida Tallinn teeb, [püüdes näidata], et Tallinn see raha on nii kergesti leitav, siis mul on üleskutse, et ka näidataks, kus see raha on. Ma saan väga hästi aru: poliitikud tahavad olla populaarsed. See ei ole poliitikute raha. Samas ma vahel mõtlen ka ise, et miks ma selle maksumaksja raha eest nii võitlen, kui mul oleks lihtne

Sooviks lihtsalt täpsustada. Streigi ajal palga maksmine ei ole seadusvastane. Peaminister ei peaks kasutama selliseid meelevaldseid väljendeid, justkui kohalikud omavalitsused paneksid raha kuskile mujale, protseduuri kohta. Aitäh! Aga ma ei saa lugeda seda küsimuseks istungi läbiviimise protseduuri kohta. Nii. Tänane viies küsimus on kaitseminister Hanno Pevkurile, küsib Riigikogu liige Alar Laneman ja teema on ohuhinnangute ja kaitseplaneerimise kooskõla. Alar Laneman, palun!

Vene föderatsiooni president on tugevdanud Kremli jõupingutusi informatsiooniliste tingimuste loomiseks tulevasteks eskalatsioonideks Balti riikide vastu, mis on osa katsetest NATO‑t nõrgestada. Need on kõik üsna ühesuunalised olulised infokillud. Vaatame kaitseplaneerimist. Seda on ju võimete arendamise võidujooksu kaitsja ja võimaliku ründaja vahel. Pikaajalises perspektiivis on see majanduslike ja sõjaliste võimete kasvatamine ja lühiajalises perspektiivis on see juba vahetute grupeeringute ülesehitamine näiteks piirialadel. Me nägime seda kahjuks väga selgelt kaks aastat tagasi, vahetult enne kallaletungi Ukrainale.

meie kaitsevalmidus ja meie sõjalised võimed on piisavad mainitud kahe‑ või kolmeaastases perspektiivis, et kallaletungi ära hoida või seda edukalt

Esiteks, ei ole kuidagi uudis, et Venemaa oli, on ja jääb ohuks NATO‑le tervikuna. See pandi kirja Madridi tippkohtumisel. Madridi tippkohtumisel deklareeriti, et Venemaa on vahetu oht. oht. Sellele järgnes NATO regionaalplaanide ümbertegemine. Nende regionaalplaanide uued versioonid said kinnitatud Vilniuses. See on see strateegiline vaade ja sellest strateegilisest vaatest me ei ole kõrvale kaldunud. Venemaa oli, on ja jääb ohuks. Meil ei ole ka põhjust panna pead liiva alla ja öelda, et ei, Venemaa ei ole oht. Venemaa on oht. See, kuidas me seda ohtu adresseerime, sõltub sellest, milline on konkreetne ohuhinnang ja millises ajaperspektiivis on. Selle ohuhinnanguga lühikeses perspektiivis on olukord selline, kus Venemaa on seotud Ukraina sõjaga ja tema sõjaline võimekus meie piiri taga, Peipsi järve taga ei ole väga suur.

Eestisse on ohutu ka investeerida. Lubage, ma kinnitan veel kord üle ka kõikidele, kes meid väljaspool seda saali jälgivad, et Eestis on ohutu ja Eestisse on ohutu investeerida. Kõik ettevõtjad, kes soovivad kapitali kaasata, on teretulnud seda tegema. Paljuski on see seotud sellega, et me oleme enda kaitsevõimet kasvatanud ja meie liitlased on oma kaitsevõimet kasvatanud. Nüüd, ohuplaanide ja tegevuste koosmõju. On selge, et me vaatame kogu aeg ja püsivalt oma tegevusplaane üle. Me planeerime teatavasti, nagu sa ise väga hästi tead, kaitsetegevuse operatiivkavas seda, millised meie võimed peavad olema. Sellest tulenevalt oleme viimastel aastatel erakorraliselt suurendanud suurtükivõimet, me oleme soetanud endale täppiskauglaskevõime, me oleme soetanud endale

Antud teemaga on otseselt seotud ka järgmine küsimus. Küsimus on julgeoleku laiast mõistest ja eri valdkondade seosest. Kui lühidalt öelda, siis mitte kõik reservväelased ei ole vabad murest, mis saab nende omastest, nende perest sel ajal, kui nemad riiki kaitsevad. Kas meie elanikkond on kaitstud, kas on olemas varjevõimalused? See on üsna lai teema. Aga see on otseselt seotud kaitsevõimega, konkreetselt kaitsetahtega. Mind ajendas küsima Päästeameti juhi intervjuu, kus, ma ütleksin, ei olnud kõige õnnestunumalt väljendatud, et me ei hakka midagi tegema. Kas oleks võimalik julgeoleku laia mõiste raames tekitada kuidagi sünergiat, või ma ei tea, koputada südametunnistusele või leida mingeid ühiseid võimalusi, et siiski seda reservväelaste muret vähendada? Siis nad ei peaks oma koduste pärast mures olema. Aitäh! Aitäh! Kindlasti on elanikkonnakaitse laiemalt ja riigikaitse laiem käsitlus midagi, mida me kõik peame adresseerima. See algab meist igaühest: kas meil on olemas

nelja-aastase RES‑i vaates me oleme planeerimas elanikkonnakaitse rahastuseks vist umbes 80 miljonit. Seal on väga palju erinevaid alajaotusi. Kindlasti on see teema valitsuses kõrgendatud tähelepanu all. Täiesti nõus, et lisaks sõjalisele riigikaitsele me peame olema valmis oma elanikkonda kaitsma, kuigi elanikkonnakaitse alla kuulub otseselt ka sõjaline riigikaitse, ilma selleta ei olegi võimalik elanikkonda kaitsta. Me peame andma kindluse, et iga tegevus sõjalises riigikaitses

kes otseselt või vähem otseselt on seotud riigikaitsega, teab, et riigi tegevus elanike kaitsmisel on suunatud sellele, et sõda esiteks Eestisse mitte kunagi ei tuleks,

laiapõhjaline käsitlus. Ma usun, et pärast elanikkonnakaitse kava arutamist Vabariigi Valitsuses on kindlasti kohane ka Riigikogu komisjonides see kava üle käia. Aitäh! Aitäh! Nüüd lisaküsimus. Martin Helme, palun! Aitäh, hea spiiker! Hea minister! Küllap te mõistate Eesti inimeste segadust ja muret nende sõnumite vastuolulisuse ja kakofoonia pärast. Lahkuv Kaitseväe juhataja räägib meile sellest, kuidas Venemaa tegelikult ei karda NATO‑t ja võib meid rünnata, pakub mingi ajaraami. Peaminister räägib sama asja. Soome avalikus debatis räägitakse, et lähima viie aasta jooksul on oodata Venemaa rünnakut. Rootsi kaitseminister räägib, et selleks tuleb valmis olla kohe. Samas ütlete teie, et ohtu ei ole ja me ei peaks muretsema. Üks Eesti asutus, kes nende ohuhinnangutega tegeleb, ütles üsna hiljuti, et lähima kuue kuu jooksul meile ohtu ei ole. See on väga kakofooniline. Ma saan aru, et kellelgi pole kristallkuuli, aga millelegi peavad need analüüsid ja väljaütlemised ju tuginema. Avalikkus ootab mingisugust sõnumit või sõnumi selgust.Kui Ukraina sõja selgust.Kui Ukraina sõja alguses räägiti meile, et üks kuu sõjategevust Ukrainas ostab Eestile ajapikendust ühe aasta võrra, siis ega ma ei saanud aru, millel see väide põhines. Vist lootusel, et Venemaa kurnab ennast ära ja jookseb verest tühjaks. Aga täna, kolm aastat hiljem, on tegelikult vastupidi. Idablokk,

et Venemaa kogu aeg tugevneb ja lääs ei tugevne, klapib meie plaan, et me oleme oma relvad ära andnud, aga me saame võib-olla kolme või viie aasta pärast [uued] Hange ei ole veel relv. Kuidas see klapib? Kas te tõesti usute, et Venemaa, mis praeguses dünaamikas tugevneb, annab meile need kolm või viis või ei tea mitu aastat, millest me räägime, kusjuures ta teab, et meie selle ajaraamiga arvestame? Aga

Ehk Ukraina sõja lõpust kolm-neli aastat on see aeg, kui Venemaa oma mürskude laoseisuga on sealmaal, kus ta oli enne Ukrainasse tungimist.

perioodi. Selles mõttes ei ole kakofooniat, need on eri analüüsidel baseeruvad sõnumid.Nüüd meie enda soetused. Võin teile kinnitada, et Eestis on praegu rohkem

kuuenda küsimuse arutelu me ei ava, sest Lauri Laats andis teada, et ta ei jõua infotundi kohale. Liigume tänase seitsmenda küsimuse juurde. See on Riigikogu liikme Andres Metsoja küsimus peaminister Kaja Kallasele, teema on majanduse konkurentsivõime. Andres Metsoja,

Sealt jäi suuresti kõlama see, et eelarve tasakaalu suunas liikumiseks on vaja väga selgeid majanduslikke otsuseid, majanduslikke seisukohti, et Eesti majandust kaitsta ja edendada.

vaadata päevauudiseid, siis üks uudistest on see, kuidas Eestis on laenamine jätkuvalt euroala kalleim. Euroopa Keskpank annab indikatsiooniks 4,1%, aga Balti riikides küsiti laenu eest keskmisena 5,9%.

Majandusedu saab põhimõtteliselt põhineda kolmel suurel elemendil: üks on odav tööjõud, teine on odavad ressursid ja kolmas on innovatsioon, targad töökohad, tark majandus. Me ei ole enam odava tööjõu riik ja me tegelikult ka ei taha seda Me ei ole paraku ka odavate ressursside riik. Näiteks see tööstus[haru], mis kõige rohkem on praegu pihta saanud, on puidusektor. Minule üllatuslikult oli puidusektor väga palju seotud Venemaa ja Valgevenega. See ressurss, puit, odav puit,

Me teame, et väga teravad vaidlused käivad majandusmetsade puiduressursi kasutuse üle. Jätkuvalt elavad hirmud, et üks kolmandik tõmmatakse raiemahtudest maha, mis omakorda viib seda probleemi edasi, kuni sinnamaani, et me ütleme, et põlevkivi ei ole energiakandjana enam tulevikuressurss.

ka oma ettevõtetes. Mida me teeme toena? Meil on innovatsioonitrepid, meil on toetused selle jaoks, et ettevõte, kes tahab liikuda järgmisele … Teie aeg! … innovatsiooniastmele, saaks seda teha. Aitäh! Aleksandr Tšaplõgin, lisaküsimus, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Kas valitsus saab aru, et maksutõus veel rohkem pidurdab majanduskasvu? Aitäh,

Kui me räägime käibemaksu tõusust, kui me räägime automaksust, siis [tuleb öelda, et] maksukoormus on Eestis 33,8%. See on sama maksukoormus, mis oli 2019. ja 2020. aastal, kui Keskerakond valitsust valitsust juhtis. Hea meel on ka tõdeda, et kui me võrdleme Euroopa Liiduga, kus maksukoormus on keskmiselt 40,7%, kui me võrdleme Põhjamaadega, kus maksukoormus on veelgi kõrgem, siis Eesti maksukoormus on endiselt Euroopa Liidu üks madalamaid, tagantpoolt viies. See on oluline Eesti konkurentsivõime jaoks. Üks asi, mida meie kindlasti kaitseme, niikaua kui mina siin seisan, on see, et ettevõtetele ei tule eraldi tulumaksu. See on andnud meie ettevõtetele võimaluse investeerida tagasi oma ettevõttesse, oma inimestesse, oma tehnoloogiasse. Nad ei pea selle pealt eraldi maksu maksma, vaid nad maksavad maksu kui nad võtavad kasumi välja dividendina. See on kindlasti olnud üks meie konkurentsivõime aluseid, mille pärast hinnatakse Eesti maksusüsteemi maailmas konkurentsivõimelisemaks ja ta on maailmas konkurentsivõimelisem ka pärast seda, kui me oleme teinud need maksumuudatused, mis praegu kavas on. Aga veel kord, te ise ütlete, ma ei tea, et õpetajate palku tuleb tõsta, toetusi tuleb maksta. See tuleb kõik ühest rahakotist, mis riigil on, ja selle riigi rahakoti täidab maksumaksja oma maksudega. Me ei saa pakkuda

Aitäh! Lõpetan ka tänase seitsmenda küsimuse käsitlemise. Tänane kaheksas küsimus on haridus‑ ja teadusminister Kristina Kallasele, küsib Riigikogu liige Arvo Aller ja teema on hariduse küsimused Eestis. Arvo Aller, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Tahtsin tänases infotunnis teilt küsida sellise asja kohta nagu Toila Gümnaasium ja eestikeelne õpe Toila Gümnaasiumi põhikooliosas ja gümnaasiumiastmes. Gümnaasiumi toetuseks on loodud MTÜ Toila Gümnaasiumi Heaks, mis tegi enne jõule ministeeriumile teabepäringu või teabenõude erinevates küsimustes ja tahtis vastust saada. Paraku see salastati või sellele pandi juurdepääsupiirang 75 aastaks

põhikooliosasse tuleks 135 õpilast. Praegu õpib Toila Gümnaasiumi põhikooliosas 203 õpilast, mis on ilmselgelt suur number Ida-Virumaa ja Toila valla kohta.

on kaks riigigümnaasiumi, kus on piisavalt õppekohti, selleks et kõigile selles piirkonnas, sealhulgas Toila ja Voka piirkonnas ning Kohtla-Nõmme piirkonnas elavatele noortele inimestele, kes soovivad gümnaasiumiharidust omandada

noored liiguvad, nagu ka andmetest näha on, pigem Kohtla-Järve koolidesse, mitte Toila Gümnaasiumisse. Nii et oleme võtnud aluseks Toila ja Voka piirkonna sündide arvud, et ette näha, kui palju on järgmise viie-kuue

Aga nii nagu me Toilale oleme öelnud, see 135 ei ole number, mis on kivisse raiutud, põhikooli õppekohtade arv on läbirääkimiste küsimus. Aitäh! Arvo

Tartu Ülikooli Johan Skytte instituudi juht Kristiina Tõnnisson selgitas, et ülikool lõpetas Morozoviga töösuhte tema enda palvel 11. jaanuaril. Uudis tuli 15. jaanuaril.

Sellest tulenevalt küsin teilt kui valdkonna eest vastutavalt ministrilt: kuidas tagada, et analoogseid juhtumeid Eestis enam ei tekiks, ja kas on veel selliseid juhtumeid mingi hetk tulemas? Kas meil on veel selliseid professoreid, kes on Vene kodakondsusega ja Venemaa sidemetega? Aitäh

keeles ja kas [õppejõul] tohib olla Vene kodakondsus, siis meil on Eestis ka väga palju Eestis sündinud ja üles kasvanud inimesi, kes on Vene kodakondsusega. Kodakondsus iseenesest nii-öelda meest ei riku, küsimus ei ole kodakondsuses. Me oleme näinud ka riigireetmise ka riigireetmise juhtumeid, kui tegemist ei olnud Vene kodanikuga, nii et kodakondsus ei ole siin määrav. Määrav on ikkagi inimese enda käitumine ja lojaalsus sellele riigile, kus ta elab. Mis puudutab ingliskeelset õpet, siis Eesti Vabariigi seaduses, kõrgharidusseaduses, on väga selgelt öeldud, et kõrghariduse

Ma hoiatan ette, et ma ei ole võib-olla poliitiliselt täiesti korrektne, kui ma nüüd hakkan seda küsimust koalitsioonipartnerile esitama. Aga ma olen piisavalt kaua poliitikas olnud ja piisavalt vana, selleks et endale sel juhul lubada väike libastumine.Enne jättis Eesti 200 mulle väga jõulise mulje, kaasa arvatud teemadel, mis puudutasid riigirahandust, mis puudutasid kärpeid. Margus Tsahkna räägib siiamaani räigetest kärbetest.

reformida. Aga see pilt on natuke murenenud. Eriti nüüd, kui ma vaatan, et järgmine nädal tuleb streik. Õpetajad streigivad ja mina aru ei saa, miks nad streigivad. 2024. aastal hakatakse streikima 2027. aasta [kohta antud] lubaduste pärast või nende vastu – sellest mina aru ei saa.

Ja kui on vaja kusagilt raha leida, siis selle asemel, et teha neid kärpeid ja teha neid reforme, heidate küsiva ja etteheitva pilgu peaministri poole, et kus on raha.Minu

Jaa, tunnistan väga selgelt, et ma saan väga hästi aru, miks õpetajad streigivad. Ma päriselt saan aru ja kui ma oleksin õpetaja, siis ma ka tõenäoliselt streigiksin. Aga seal on üks suur aga: mille nimel ma streigiksin. Tõenäoliselt mitte selle alampalga pärast, sellepärast et alampalk sellel aastal tõuseb. Alampalk on see palk, mille riik garanteerib kõikidele õpetajatele üle Eesti. Meil on ka ühtne haridusstandard, me nõuame kõikidelt õpetajatelt ühesugust kvalifikatsiooni, ühesugust tööd

haridusminister otsustab õpetajate koormuse, õpetajate palga, õpetajate töötundide arvu. Reaalne olukord on see, et seda otsustavad koolipidajad. Haridusminister otsustab seda 50 riigikooli puhul, aga ülejäänud peaaegu 500 kooli puhul on selle otsustamise juures kohalikud omavalitsused. Eestis on – ma ei tea, kas kahjuks – kujunenud õigusruumis välja segadus selle koha pealt, kes vastutab õpetaja töötingimuste ja palganumbri eest. Vastutus on hajutatud. Vastutab nii riik ehk Vabariigi Valitsus, kes haridusministri ettepanekul kinnitab õpetajate alampalgamäära ja teeb otsuse õpetajate alampalgamäära kohta, kui ka kohalik omavalitsus, kes on tegelikult õpetaja tööandja ja kes määrab selle koormuse.

pundart lahti harutada? Mismoodi me jõuaksime olukorda, kus oleks selge, kes tegelikult vastutab õpetajate töötingimuste ja palganumbri eest? Kelle töötaja tegelikult õpetaja on? Teiselt poolt, kust tuleb raha? See on ka väga klassikaline küsimus, kust tuleb raha. Haridusministeerium on sellel aastal,

jagu raha. Kaheksa miljonit sellest on läinud õpetajate palkadesse, ülejäänu on läinud riigieelarve positsiooni parandamisse ja mingi osa sellest eelarvekärpest on läinud juba varem võetud kohustuste katteks, millel ei olnud tegelikult enne riigieelarves katet. Aitäh!

Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud minister! Ukrainas toimuva sõja valguses räägitakse palju meie idapiiri kaitsmisest. Kõlavad erinevad arvamused ja ettepanekud. Räägitakse isegi tankitõrjemiinide ja jalaväemiinide paigaldamisest.

Mul on hea meel teile öelda, et me oleme päris palju Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi vahel arutanud seda, kuidas me saaksime piirikaitset tugevdada ja millised on need üksused, kes vajaduse korral

on siiski ennetava iseloomuga. Te olete kindlasti märganud teatud betoonelementide paigutamist piirile. Samamoodi oleme eelpaigutanud teatud kohtadesse vastavalt ohuhinnangule või vastavalt politsei soovidele ka okastraataedasid.

Oletame, et toimub kallaletung. Kas sellel juhul on riigi valitsusel mingi Narva linna elanike evakueerimise plaan? Kui see on olemas, siis palun ütelge, mis see on ja milleks tuleb valmistuda. Loodan, et seda ei juhtu. ära hoida igasugune sõjaline konflikt Eesti territooriumil. Loomulikult me jätkame oma tegevust selle nimel, et Eestis ei oleks kunagi vaja sõjalist konflikti lahendada.Kui

või tuleb inimesed viia kaugemale. Nii et massiliseks evakuatsiooniks, jah, on plaanid olemas, aga ükski plaan ei ole päris elus

Evakuatsioon on üks asi ja piiri kaitsmine on teine teema. Meie jaoks on oluline, et piir oleks kaitstud. Ma tulen Peipsi järve juurde, kus piiritähisteks praegu on kuuseoksad,

ja loomulikult kogu seda järvistut. Me teame, et seal on keerulisemaid lõike ja lihtsamaid lõike. Loomulikult, kui me võtame Peipsi järve, siis Peipsi järvest ületulek ei ole nii lihtne kui

vaid loomulikult ka suveperioodil. Need, kes on ebaseaduslike kavatsustega, on üsna leidlikud. Eesti piirivalve ajaloost leiab väga

illegaalselt üle piiri toimetada. Piirivalvurite lugusid on teinekord üsna värvikas kuulata. Aga lühike kokkuvõte on see, et Eesti riigil on ülevaade oma piiril toimuvast, sõltumata ilmast ja sõltumata aastaajast.

Küsija on Kert Kingo, aga Kert Kingot ei ole saalis. Liigume 11. küsimuse juurde. Meil on aega täpselt üheks küsimuseks ja üheks vastuseks. Küsimus on peaminister Kaja Kallasele, küsib Aleksandr Tšaplõgin ja teema on Rail Baltic. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets tunnistas, et see projekt ei ole rahaliselt elujõuline ega hakka seda kunagi olema. Salometsa sõnul tuleb Eesti raudtee käitamise eest igal aastal tasuda. Selgitage, miks meil seda kahjumlikku projekti vaja on. Kas te teate, kui palju Rail Baltic maksumaksjale igal aastal maksma läheb? Aitäh,

Eesti inimestele. Seda tulu on võimalik mõõta ajakulu vähenemisega, liiklusõnnetuste [arvu] ja nendega kaasnevate kahjude vähenemisega ning raudtee kui kõige keskkonnasõbralikuma transpordiviisi

leiti, et see projekt on eelkõige kasulik just ühiskondlikust vaatepunktist lähtuvalt, kuna sellega kaasnev sotsiaal‑majanduslik kasu ületab projekti kulusid.Välja

teiste majandusharude sisendid, sealhulgas maksutulu nendest majandusharudest, mis otseselt seda ehitust teenindavad, ja ka tööjõunõudluse suurenemine. Meil on prognoosid, et tööpuudus kasvab, aga selle ehituse tõttu selles

põhja-lõunasuunaline raudteeühendus. See on oluline ka militaarseks mobiilsuseks.See, kas taristu peab teenima kasumit selle omanikule või haldajale, on eri transpordiliikide puhul erinev. Sama kehtib ka kulude katmise puhul. Teatud riikides on näiteks teekasutustasu, meil seda niimoodi otseselt iga tee puhul ei küsita.

kõiki kolleege, kes infotunnis aktiivselt osalesid. Tänan ka valitsuse liikmeid. Meie tänane infotund on lõppenud. Me jätkame täpselt kell kaks algava Riigikogu täiskogu istungiga.